народният представител Борислав Стоянов от Парламентарната група на „Атака” е направил предложение за включване като точка от дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание, за времето от 28 до 30 септември, да бъде включен Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, в това число председател и заместник-председател, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 15.06.2011 г. с вх. № 154-02-55. Господин Борислав Стоянов, заповядайте. госпожо председател, уважаеми колеги! Срокът на досегашните членове на Комисията за защита от дискриминацията, както всички в тази зала вярвам знаете, изтече много отдавна – повече от една година. Следователно ние се намираме в положение на драстична забава за сформирането на новия състав на Комисията за защита от дискриминация, което от своя страна води до неефективност в работата със законовите и конституционните й задължения. Нещо повече. През тази година и четири-пет месеца, които се събраха, настоящото ръководство на въпросната комисия продължава да изпълнява някакви свои задължения. На всичкото отгоре, продължава да свиква скъпо струващи семинари в любимите си курорти като „Златни пясъци” и така нататък. Всички знаем кой е председател на тази комисия. Това е верният кадър на ДПС Кемал Еюп. Според мен продължаващото бездействие от страна на Народното събрание, най-вече на мнозинството, което продължава да се прави на разсеяно и да не предлага нови членове, включително председател и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация, е едно сериозно нарушаване на законовите и конституционните изисквания в държавата. Ето защо ние с нашето предложение настояваме за незабавно стартиране на процедурата за избиране на нов състав на Комисията за защита от дискриминация и конкретно нашето предложение за член е господин Атанас Мусорлиев. Благодаря ви. Подлагам на гласуване предложението за включване на такъв проект за решение в дневния ред на Народното събрание. Гласували

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, отново ви обръщам внимание, че става въпрос за институция, която година и половина продължава да работи със стария състав, след изтичане на срока на мандата му. Припомням ви също така, че през този период самото Народно събрание, включително колегите от управляващото мнозинство, отхвърлиха два годишни отчета на въпросната комисия с председател Кемал Еюп. Продължаващото прикриване и бягане от проблема за избиране на нови членове на комисията означава едно единствено нещо, че управляващото мнозинство поддържа по някакъв начин начин синекурната хранилка за кадри на ДПС, най-вече в каквато се е превърнала през последните години Комисията за защита от дискриминация. Така че ви призовавам отново да приемем тази точка, така че с нея да започне процедура за попълване на новия състав, както е по закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Прегласуване. Гласували 92 народни представители: за 16, против 35, въздържали се 41. Предложението не е прието. На основание чл. 43, ал. 3 от правилника е постъпило предложение от народния представител Огнян Стоичков за включване като точка в дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вх. № 154-01-62

Правя предложение за включване като точка в дневния ред на прочетения от Вас законопроект, тъй като той от три месеца е в Деловодството на Народното събрание и не е разгледан от нито една от комисиите и Правилникът на Народното събрание позволява да бъде включен в дневния ред. Считам, че въпросът е актуален, нетърпящ отлагане. В подкрепа на тези твърдения са и нови законопроекти изцяло за българския книжовен език, внесени от Партия „Атака” и от Коалиция за България. Подчертавам, че настоящият законопроект няма предизборна насоченост. Той не е срещу българските граждани, чиито майчин език не е български. Напротив, за гарантиране и защита на техните интереси са регионалните телевизионни центрове. Предлаганият от нас законопроект цели единствено и само да спазваме Конституцията, в която е записано изрично, че официалният език в Република България е българският език и предлагаме СЕМ, БНТ и БНР да спазват Конституцията и да приведем Закона за радиото и телевизията в съответствие с Конституцията. на второ място, сегашната редакция на Закона за радиото и телевизията дискриминира голяма част от българското общество, за което майчин език е българският език. Те не са длъжни да слушат новини на друг език освен на български език. Именно затова предлагаме националният ефир да се използва само и единствено за българския книжовен език, а ефирът на регионалните телевизионни центрове, там където има необходимост от обогатяване на културата и многоезичието на България – там да бъде трибуна за друг език. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в седмичната програма на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Гласували

Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за прегласуване, с оглед очертаващата се натоварена програма на Народното събрание за месеците ноември и декември,

Чува се, че през месец октомври държавната институция парламент ще излиза във ваканция, което за мен е странно като правна хипотеза, но ако се сбъдне октомври месец да сме в някаква ваканция, а ноември да гледаме бюджетни и нови закони от Министерския съвет, този наш законопроект би отлежал за още прегласуване. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще подложа на прегласуване това предложение. Само едно пояснение – няма възможност за ваканции извън онези, които са регламентирани по нашия правилник, господин Стоичков. Подлагам на прегласуване предложението за включване на този законопроект в програмата за настоящата седмица.

На основание чл. 43, ал. 3 от правилника народният представител проф. Станилов предлага да бъде включен за разглеждане като точка в дневния ред Проект на решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт

Благодаря Ви, госпожо председател. На основание чл. 43, ал. 3 от правилника предлагам в седмичната програма за работата на Народното събрание септември до 30 септември 2011 г. да бъде включен за разглеждане като точка в дневния ред Проект за решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. че тази комисия има извънредно значение в нашия съвременен живот и в развитието на българското общество. Защото именно корупцията и конфликтът на интереси са едни от главните причини примерно сега да не ни приемат в Шенген и всички да ни гледат накриво. По тази причина нашите мотиви, освен казаното от мен, са, че срокът от мен, са, че срокът на мандата на досегашните членове на Комисията за предотвратяване и отстраняване на конфликт на интереси е изтекъл. Ето защо с настоящото предложение настояваме за незабавно стартиране на процедурата за избиране на нов състав на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Това е така да се каже синдромът на парламентарното мълчание. Не мога да разбера, колеги, защо го правите! Поне да беше излязъл някой от тези, които гласуват против или се въздържат и да направят обратно предложение, да дадат аргументи, да дадат мотиви, че това не бива да се прави, че Комисията за конфликт на интереси не бива да работи или не бива да се попълва с нови членове и да каже защо.

На основание чл. 43, ал. 3 от правилника е постъпило предложение от народния представител Огнян Тетимов за включване в седмичната програма на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! На основание чл. 43, ал. 3 правя предложение за включване като точка в дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание от 28

всички знаем, че в България голям процент от банките не са български. Има само две или три банки, които са български. Всички останали са чужди банки, които са в България с една-единствена цел – да изсмучат кръвта на нашите сънародници. Знаете какви са лихвените проценти в България – едни от най-високите в Европа. Може би голяма част от нас също са получили кредит и знаят как се връщат кредити на банките. също така, че има хора, които посегнаха на живота си за това, че не могат да си връщат заемите в банките. Моля ви да подкрепите този законопроект и да гласувате за нашите избиратели, за хората от България, да гласувате законопроекта, а не да гласувате против – като собственици на банки. Моля ви, подкрепете законопроекта. Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на това предложение първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции.

Уважаеми колеги, разочарован съм от вашето гласуване, което направихте. Всички ходите по общини и населени места и се срещате с хората. Знаете, че това е един от най-наболелите проблеми.

Не е срамно. Не слушайте, че са ви казали да не подкрепяте този законопроект. Гласувайте като народни представители, които наистина защитават интересите на хората! Мога да ви дам десетки примери. Най-пресният е от сутринта, когато ми се обади човек, че е закъснял да плати 2 евро, не са му стигнали да плати, а наказателната лихва е 20 евро!

Подкрепете нашия законопроект.

за включване в програмата за настоящата пленарна седмица на Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан, внесен от група народни представители от Парламентарната група на „Атака” на 29 юни 2011 г. Господин Лаков,

но това е едно от исканията, зад които „Атака” твърдо стои. Няма да ви говоря колко е необходимо и колко е емоционално добре да бъдем с мнението на народа за изтеглянето от Афганистан.

В същото време България се готви да увеличи своето присъствие за сметка на изтеглените американски войници. За това се подготвят и мобилни батальони и бойни групи.

За времето на нашето участие в мисията ИСАФ от 2002 г. досега по мои най-груби изчисления България е похарчила над 1 млрд. лв., за да можем да дрънкаме оръжие и да присъстваме в Афганистан,

Не искам да говоря за евентуалните възможности да се случи най-лошото, както стана в Ирак, където дадохме 13 жертви. Да гласуваме изтеглянето от Афганистан! Да спестим тези средства и ги вложим в някакви по-разумни програми. Пример за такава програма е създаване на доброволни отряди срещу циганското насилие. Нека разумът вземе връх и да се откажем от тази авантюра по примера на Съединените щати

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от ГЕРБ! Вчера излезе информация от министър Аню Ангелов, че армията се нуждае допълнително от 200 млн. лв., за да може да функционира и да съществува. Една трета от тези пари могат да бъдат осигурени чрез прекратяването на нашето участие в Афганистан. Вслушайте се в гласа на разума! Нека помогнем на министър Аню Ангелов „да върже гащите” на армията! Това е начинът, вместо да правим излишни наливания на средства от държавния бюджет в една безсмислена мисия, мисия, да насочим тези средства за бойната готовност на българската войска. Послушайте гласа на разума и гласувайте за изтегляне от Афганистан. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

На основание чл. 43, ал. 3 с вх. № 154-00-1683 от 26 септември 2011 г. е постъпило предложение от Волен Сидеров и група народни представители, които желаят на основание чл. 38, ал. 3, предложение последно, да се свика извънредно заседание на Народното събрание на тема „Дебат относно циганската престъпност като опасност за държавата. Предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност”. С вх. № 154-07-124 от

да се свика извънредно заседание на Народното събрание на тема „Дебат относно циганската престъпност като опасност за държавата. Предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност”. Допълнително се сочи, че желанието е това извънредно заседание да бъде насрочено за 1 октомври 2011 г. от 10,00 ч. С входящ номер от тази сутрин е направено допълнение към второто допълнение на това предложение, с което господин Шопов конкретизира, че следва да бъде приета като акт на Народното събрание внесената проектодекларация от народния представител Волен Сидеров

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Единствено „Атака” поиска да се проведе извънредно заседание по наболелите проблеми. Няма да уточнявам кои са те. Всички знаете, целия спор от тази сутрин до този момент е все по този въпрос. Защото до тези тежки последици, до тези бунтове по места, до тези размирици, до тези палежи и до това, че България е в световните новини, както и тук беше казано преди малко – в „Ал Джазира”, причината до голяма степен е, че българското Народно събрание не застана още в първия момент, в началото на тези събития, на своето място. На 23-и стана грозното убийство, на 24-и Народното събрание трябваше да се събере. И това е далновидността на политиците – да знаят какво ще се случи и какво може да се случи, да застанат на мястото си и да отговарят. В това отношение най-важна е ролята на Народното събрание. Ако Народното събрание още на 24-и извънредно се беше събрало по всички тези въпроси, последвалите събития нямаше да се случат. Така че в момента е още по-наложително това да стане след всичко случило се. Ние предлагаме това да стане в извънредно заседание, още в събота, като бъде представена нова точка в дневния ред, която формулирахме, с този комплекс от мерки, които трябва да бъдат предприети. И ние сме абсолютно конкретни.

изменения на закони, създаване на доброволни отряди, въпроса за смъртното наказание, въпроса с регистрацията, въпроса за разтурване на ромските гета. Всичко това трябва да стане в едно извънредно заседание незабавно в събота. Подлагам на гласуване предложението за свикване на извънредно заседание на 1 октомври 2011 г. от 9,00 ч. приемане на проектодекларация, внесена с № 154-07-118 от 27 септември 2011 г. от народния представител Волен Сидеров. Моля, гласувайте.

Просто това е позор! Аз недоумявам как в петък ще свършим по този дневен ред, който гласувахме. И пак ще ви припомня за какво е този дневен ред: Проект за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република в Банката за развитие, освобождаване на инспектор от Инспектората, Национална гражданска инициатива и други подобни, ще се разпилеем, ще си идем по избирателните райони и ще оставим темата отворена. Колеги, това е просто нелепо! Застанете си на мястото и мислете с главите си като политици при положение, пак напомням, че България е във всички световни новини, както одеве се каза тук, включително и новините на „Ал Джазира”. Джазира”. Това наистина е безумие! И при положение, че ни събрахте на Председателски съвет, някои представители на парламентарните групи да седнем да правим обща декларация. Кога ще гледаме тази декларация, освен на едно извънредно заседание, което трябва да бъде да бъде посветено отначало докрай на този проблем с удължаване на работното време, със спирането на часовника ако щете, ако щете среднощни заседания, ако щете с гласуване на ново извънредно заседание в неделя. Защото в тази извънредна ситуация Народното събрание трябва да бъде постоянно действащ орган. Ние трябва да стоим в тази зала непрекъснато, да следим потока от новини, да изслушваме ангажираните държавни мъже – министър-председател, министър на вътрешните работи. И тук го няма господин Миков, за да му кажа: господин Миков, ние направихме предложение за викането и на министър-председателя, и на господин Цветанов, което по формални съображения, защото нещо е зацапано в бланката

за провеждане на извънредно пленарно заседание на 1 октомври.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 до 27 септември 2011 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните. Ангел Найденов и Евгений Желев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването. - Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределена е на Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Волен Сидеров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност. Вносител – Волен Сидеров. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси. На 21 септември 2011 г. с вх. № 103-03-13 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите по бюджета на Министерството на здравеопазването за периода 1 януари – 30 юни 2011 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

(Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурното искане да бъдат пуснати камерите на Националната телевизия и на Националното радио.

защо Полицията не е действала по сигнала, който е внесен от роднините и от самия Ангел Петров, защо не са взети мерки, защо полицаи са ходили да го убеждават да си изтегли сигнала

Моля квесторите да поканят господин Вучков. Заповядайте, господин Вучков. Съгласно процедурата по чл. 99, ал. 2, „Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението прави изложение на въпросите в рамките на 10 минути. Изслушваното лице информира Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. По двама народни представители от парламентарна група и един независим народен представител, всеки в рамките на две минути, могат да зададат допълнителни въпроси. Изслушваното лице отговаря след задаването на всички допълнителни въпроси.” Припомням процедурата, за да е ясно по кой ред се движим в момента. Имате думата, господин Вучков. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Освен задължение, разбира се формално, да представя пред вас необширна информация за това, което се случи от гледна точка на опазването на обществения ред в страната през последните 4-5 дни, чувствам и морално задължение към народните представители, предвид обстоятелството, че вие сте най-близко до хората в избирателните си региони. В същото време искам дебело да подчертая, че полицаите също са граждани на Република България, които от пет дни са мобилизирани и почти не са се прибирали в къщите си по известни съображения. Поставени в ситуация, дори вътрешно да подкрепят някои от исканията на хората, които така или иначе организираха свои митинги, разрешени на повечето места от общинските власти, все пак в крайна сметка са задължени да изпълнят основната повеля на Конституцията и на Закона за Министерството на вътрешните работи, в известен аспект на Наказателния кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс, да не допуснат ескалиране на породеното сериозно обществено напрежение, особено в няколко идентифицирани региони на страната. Господин Вучков, извинявам се, допуснах грешка. Преди да чуем Вашия отговор, следваше да дам думата на вносителите за изложение в рамките на 10 минути. Заповядайте да изслушате вносителите, след което ще чуем Вашия отговор. Извинявам се за грешката. Заповядайте, Заповядайте, господин Сидеров.

Опитвате се да прескочите тези въпроси и по този начин пак да скриете от българското общество това, което става, дебатите по него и позициите на различните парламентарни групи. В крайна сметка тук сме народно представителство, изпратили са ни хора, които възлагат на нас да ги защитаваме. Вие пък сте длъжни, и медиите също, да правите достояние това, което ние тук говорим. Иначе се затваряме, капсулираме се и в момента българското общество не разбира и няма да разбере, няма да бъде информирано какво става в парламента, какви са исканията, които поставяме, как отказвате дори да отдадете почит на убитото по един варварски начин момче. Всичко това няма да стане достояние на българското общество, защото медиите, основните – тези, които ги наричат национални, всъщност са под дълбока цензура. Те в момента обслужват управляващата партия и отказват да дават мнението на парламентарни сили като „Атака”. Това е просто бойкот, информационно затъмнение, което е в ущърб на българското общество. Ето затова хората излизат на улицата. Вие сега искате да осъдите с декларация защо тези млади хора, които не са към никоя партия, а просто са възмутени от въпиещата циганска престъпност, от безхаберието и бездействието на властта, излизат на улицата. Тук искам да изразя своята подкрепа и подкрепата на партията, на политическата формация, която създадох, с една от точките в нея – че циганизацията на България е огромен порок и бич за страната. Понеже тук някой спекулира, че това било предизборна агитация, ще ви покажа статия от 2000 г., месец април, в която пише: „Циганизира ли се България?” – с данни, с факти, демографски, с цялата тази опасност, за която сега говори всеки втори! със статията.) Последствията от тази статия бяха, че ми се обади въпросният цигански мафиот Кирил Рашков да ме заплашва, заедно със своя син, с физическа разправа. Така че моята позиция по тези въпроси е принципна и дългогодишна!

не е поставял тези въпроси! През следващите години бях наричан фашист, расист, ксенофоб и как ли не, точно защото поставих въпроса за циганизацията и турцизацията на България! Е, сега какво става? Сега сте разтревожени, сега сте паникьосани каква декларация да приемем, как да успокоим напрежението. Напрежението, драги управляващи от Партия ГЕРБ, няма да се успокои с пожелателни декларации – „Хайде сега, другарки и другари, да не вдигаме напрежението! Дайте да спазваме законите!”. С такива пожелания българското общество няма да се успокои. Българското общество иска решителни мерки за справяне с циганската престъпност. Тези мерки могат да станат по законодателен начин. Тези мерки могат да бъдат и трябва да бъдат ангажимент на изпълнителната власт. Точно затова нашият постоянен протест е пред Министерския съвет. Ние не отидохме в Катуница! Ние не сме популисти като премиера и президента, за да отидем в Катуница и там да си правим реклама! И всички поръчкови медии с изплезени езици да тичат да заснемат нищо неговорещите думи на премиера и на президента, които смятат, че по този начин ще потушат напрежението! Да, напрежението го има, но това напрежение е от години, от десетилетия натрупани проблеми, които не бяха решавани от нито едно правителство на политическите сили, седящи тук! Нека да припомня простата истина, че „Атака” не е управлявала през тези 20 години нито за един ден! Всички други парламентарни сили тук са управлявали и знаят много добре как са купували цигански гласове! Знаят много добре как са залагали на циганските гласове, за да си направят игричките в тази и онази община, с този и онзи кмет и общински съветници, и сега пак разчитат на това! Точно затова им е много неприятно и много неудобно, че тази тема с циганската престъпност трябва да се разисква истински – този път истински, другарки и другари, дами и господа! Този път няма да има замазване, защото на народа наистина му е писнало от това замазване, от това заравяне на проблема под килима и това напъхване на главата в пясъка – все едно, че няма такива въпроси. Не, има и те са много страшни! Това са въпросите на гетата, господин Вучков, към които Вие никога не прилагате мерките, които трябва да се приложат. При вас в МВР има директива, Вие трябва да го признаете, ако сте честен: не закачайте циганите, когато крадат, убиват, изнасилват и каквото си искат правят. Е, когато стане някой драстичен случай, няма начин! Има десетки, стотици случаи, в които цигани са оставяни хей така – непипнати, защото щяло да се създаде напрежение. Точно за това говорим ние. (Реплики.) И мерките, които предлагаме, не са на първични инстинкти, господин Местан! Първичните инстинкти са тоягите, сопите, бухалките. Ние не предлагаме да ходим с бухалки в Катуница. Не, не! Бъркате! Искате да ни препишете това, но грешите и знаете, че то не е така! Ние предлагаме дър-жавни-чески мерки! Точно затова сме тук – в центъра на триъгълника на властта. Точно затова още на 23-ти и 24-ти излязохме с декларация, в която искаме Консултативен съвет по национална сигурност – свикване веднага! Е, президентът през това време беше на рекламна кампания, може би на лов, но накрая го свика все пак,

където са се залостили и не искаха да пускат народни представителства на „Атака”, представяте ли си?! Единадесет човека стоим и чакаме един час, за да благоволи охраната да отвори вратата и лицето Красимир Стоянов – началник на кабинета, да излезе и да ни обърне внимание. В Министерския съвет – също! Патрул, кордон от полицаи, които пазят, за да не влязат народни представители, които имат право да влязат във всяка една държавна институция и сграда. Така пише и на вашите карти, нали? Кордонът полицаи пази Министерския съвет от български народни представители. От кого го пазят? От народните представители на Партия „Атака”, която две години подкрепяше без-ко-ристно този Министерски съвет! Тя даде своето доверие на това правителство, тъй като българските избиратели също дадоха това доверие. Ето го отговорът сега! Ето го и подигравка, и унижение за народните представители на партията, която каза мъжки, коректно и джентълменски: „Да, ще подкрепим вашето управление!”. Това е отговорът некоректност, враждебно отношение и неприемане на нито едно от нашите предложения. Ето, сега те бяха изредени едно след друго – седем-осем предложения, „не”, „не”, „не”, „въздържаме се”. Ами, въздържайте се, въздържайте се, но въздържанието не винаги е полезно. В някои случаи е полезно, но не винаги! Затова тези легенди, тези приказки, тези слухове, тези социалистическо-комунистически интрижки, че „Атака” била придатък на ГЕРБ, че управляваме заедно те се пукат като балони в момента, защото виждате много добре, че нито едно наше предложение не се приема. Виждате много добре как ни разиграват, защото искаме от Министерския съвет и от министър-председателя конкретни мерки. Тези мерки са мерки на изпълнителната власт. Ние не искаме насилие и отговор на насилието с насилие! Искаме държавни мерки! Искаме полицията да си бъде на мястото, а не да е като сега, и господин Вучков трябва да отговори на този въпрос, както казва роднината,

цигански. Убити жени за 100 лв., за 80 лв., ограбени, пребивани! Всеки ден това става в България! В кв. ”Захарна фабрика” още през 2005 г. хората ми плачеха, защото бях единственият политик, който отиде при тях:

тогава когато изтекат минутите – двете, трите, петте, десетте, както е по нашия регламент. Изглежда, че много се притеснявате и много ви е страх да говорим ние от „Атака” в момента,

да бъдем нетърпеливи по начина, по който Вие го направихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Шопов. Долу вдясно, където си слагате картата, се изписва времето за говорене на всеки един от народните представители. Просто, без да искам,

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! За втори път вземам думата по същия повод – да представя пред вас, както казах и преди малко, може би не обширна, но ще се опитам – конкретна информация за това, което се случи от петък до днес, сряда. Господин Сидеров, с Вас ще се съглася, за това, с което приключихте преди малко – какъв е бил инцидентът, който поставя формалното начало на процесите в с. Катуница, близо до Пловдив, и какви са проблемите при доказването на обективната истина за това, което се случва в едно конкретно село и град. Наистина, след като събрахме необходимите доказателствени материали, а това стана под ръководството на окръжния прокурор на Пловдив, който през цялото време беше там, с помощта на разследващи полицаи от Вътрешното министерство и много оперативни работници, и след като проведохме среща с инициативен комитет от с. Катуница, която продължи може би около час и половина в сградата на Областната дирекция на МВР, помолихме изрично чрез тях и жителите на с. Катуница да ни помогнат в това чрез допустимите от НПК доказателствени средства, именно разпити на свидетели, най-вече събирането на свидетелски показания, да направим връзка между фактите, така че да докажем това, за което всички в селото говорят. Самите те – представителите на обществеността от с. Катуница, които между другото доста активно участваха и в телевизионните предавания през последните дни, някои от тях са и общински съветници, също също споделиха, че макар да има много твърдения за какво ли не, самите те не могат да убедят част от техните съселяни да дадат свидетелски показания, вероятно, в това съм убеден, поради страх, насаждан през последните 20 и повече години. Всички те в самото начало заявиха съвсем откровено пред нас следното: този случай, от който започна всичко, макар и да е резултат наистина на бездействието на държавата за повече от двадесет години, в това не бива да имаме съмнение, не е междуетнически. Нито един от тях не сподели, че има проблеми, междусъседски или каквито и да било, с останалите жители на с. Катуница, които са от ромски произход. Всички те откровено споделиха с нас, че нямат проблеми дори и с роднините от многобройната фамилия на Кирил Рашков. Това искам дълбоко да подчертая в самото начало, защото в следващите дни имам чувството, че нещата се приплъзнаха сякаш към по-друга плоскост. След като анализираха внимателно ситуацията – имайте предвид, че аз не мога да влияя върху

успяха да съберат един арсенал от доказателствени материали. Извинявайте, че може би изказът ми е малко юридически, но ще се опитам да бъде по-популярен. Най-малкото три свидетелски показания за да се установи, че в случая наистина е налице това, което Вие преди малко казахте, господин Сидеров – точната правна квалификация, която изключително рядко се среща в обвинителните актове на прокурора, това го знаят всички юристи, а именно умишлено причиняване на смърт при управляване на моторно превозно средство. За това беше подготвено конкретно обвинение от дознател от Министерството на вътрешните работи. След като в продължение на няколко дни се събираха свидетелски показания, извършителят беше установен предварително. Още вечерта, когато припламнаха искрите, късно вечерта той беше задържан, това беше оповестено, беше му предявено обвинение, бяха разпитани допълнителни свидетели за тази правна квалификация и съдът на този предполагаем извършител, защото така можем да говорим сега независимо от вътрешното ни убеждение, определи най-тежката мярка за неотклонение спрямо него, а именно задържане под стража. Още едно важно уточнение искам да направя в това отношение. Опити за прегазване тогава е имало не само по този повод, по който се образува едно от делата. Беше направен опит за прегазване и на служители на Вътрешното министерство, на няколко полицаи, които също получиха телесни повреди. Според първоначалната медицинска експертиза те са средни. Искам да кажа също и това, че по този повод има друго досъдебно производство. Извършителите и на това деяние, което е съвсем отделно като тема на разследване по друго дело, вчера бяха задържани с постоянна мярка, определена от съда. Тоест по тези случаи можем да предполагаме, че има сериозен арсенал от доказателствени аргументи и да считаме, че наистина лицата, които са извършили тези тежки престъпни деяния, в крайна сметка ще получат това, което заслужават. Започвам с това, защото това, което хората демонстрират през последните няколко дни, е израз на някакво натрупано недоволство, но то не може да се преодолее и да се ограничи само с говорене, аз съм сигурен в това. Жителите на с. Катуница също не искат да има непрекъснато и само говорене и обещания. Самите те го казаха пред нас. Проявиха изключителен разум, няма някакви крайни искания към полицията особено. Това, което искат те да видят, е, че постепенно, защото това не може да стане изведнъж с натискане на едно копче, държавата да си дойде на мястото и да започне да настъпва със законови средства,

в Скопие. И чрез силата на законовите средства да се види постепенно, постепенно с едно дозирано спускане на информация от държавата, че нещо се случва и се въвежда законност. Това е което искат хората в Катуница, но и навсякъде в страната. Това не може да стане изведнъж. Необходимо е, разбира се, не само полицията – искам сериозно да обърна внимание, да се намеси и общинската администрация, защото в крайна сметка тя е давала разрешенията за построяването на тези палати, които може би са незаконни, това не можем да кажем веднага. Това трябва да направи данъчната администрация. Това трябва да направи и Министерството на вътрешните работи, упражнявайки своите законови правомощия. Когато гражданите видят, че това постепенно настъпва със законови средства, сигурен съм, че самите извършители на тези нарушения и престъпления ще започнат да се плашат все повече и постепенно общественото напрежение срещу тази демонстрирана безнаказаност ще намалее.

отиде в сградата на Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив. Изцяло започна да упражнява своите законови правомощия, защото той е висшата професионална фигура, в кабинета на областния директор господин Тодор Чонов, където присъстваше през по-голямата част от времето и окръжният прокурор господин Иван Даскалов. Аз също също повече от половината време през следващите три дни прекарах там, разбира се, без да се намесвам пряко в професионалните им ангажименти и конкретни решения, защото не съм лицето, което трябва да каже как да се действа професионално в конкретната ситуация. Още отсега мога да ви кажа съвсем отговорно, че според мен – това е общото убеждение и на другите ръководни служители от Вътрешното министерство, огромната част, да не кажа всички професионални решения, взети от главния секретар

за да не се получат резултати, за които днес всички щяхме да съжаляваме горчиво. Това го казвам съвсем отговорно. Поне за две от тези решения аз бях информиран – необходимостта своевременно това лице, което се намираше вътре в една от осемте си къщи, да бъде изведено и след това да се направи всичко възможно да не се допуснат жертви, не дай си Боже, и телесни повреди, и, разбира се, по възможност да се опази имуществото на жителите на с. Катуница. В този ден, 24 септември, тъй като нещата се развиваха изключително динамично, обстановката се променяше много бързо макар и в един конкретен център от територията на България, за разлика от следващите дни, бяха мобилизирани около 250 служители на Вътрешното министерство, основно от територията на гр. Пловдив и околностите, но беше мобилизиран много сериозен състав и от някои близки поделения от различни звена на МВР. Това е служба „Жандармерия”, която сега се нарича ”Специализирани полицейски сили”, едно специализирано охранително подразделение, звена от Пазарджик, Смолян и Стара Загора. Конкретната ситуация – това, което ми докладва главният секретар. В с. Катуница бяха изградени три периметъра – около селото и вътре в него. Това съвпадна с началото и средата на два футболни мача, които се провеждаха там на територията на Пловдив окръг. Първият периметър беше ситуационен и с най-широк радиус. Основната цел на този периметър беше да се предотврати възможността много хора да се струпат в центъра на селото и в някои от улиците му, където се предполагаше, че има напрежение. Тези лица да бъдат спрени, защото около 700 автомобила се насочиха към с. Катуница с по четири пътници в тях, в тях, и да се предотврати възможността да внесат бухалки, ножове, боксове и така нататък. Почти всички коли бяха проверени, но вие сами разбирате, че с наличните сили и техника не може да се предотврати влизането на повече от 3-4000 жители, които си оставиха колите близо до селото, защото бяха спрени на този периметър,

Вторият периметър беше във външната част на една от улиците, която предизвикваше най-сериозно напрежение – интерес за всички, които пристигаха. Третият периметър беше около различни концентрирани огнища на напрежение. Отново ще подчертая основния приоритет, който спазваше професионалното ръководство през цялото това време – опазването на обществения ред, недопускането на жертви, подчертавам, телесни повреди и опазване имуществото на хората. Във връзка с това, което беше показано в медиите и предизвика най-много коментари, искам да кажа, че независимо от всичко органите на реда успяха да запазят голяма част от имуществото в къщите, които се намират в различни краища на една от улиците. Пак искам да кажа – по сведения на местни хора специално тази фамилия, която беше обект на напрежението, притежава не по-малко от осем парцела и къщи само на тази улица, при това разделени помежду си от чужди съседски къщи. МВР успя да опази казвам това, защото е важно да се знае – основните жилищни сгради, в които живее тази фамилия и която се намираше там по това време, като не успя да опази (това също трябва да го признаем) две от периферните къщи, в които нахлуха граждани и успяха да направят пожари, които бяха потушени своевременно, както и да опустошат голяма част от имуществото. Искам отново да кажа, че можеше да бъде запалена всяка една от тези осем къщи, включително и къщи, в които имаше хора и деца. Паралелно с това, непосредствено след като беше овладяна ситуацията, мога да кажа, че тя в нито един момент не беше изпускана от контрол. Конкретно в тази напрегната нощ събираха и доказателствени материали. Много граждани се отзоваха след това да дадат показания, но разбира се, участниците не бяха основно жители от селото. Напротив, те дори се разграничиха в един момент от това, което се случва пред очите им. Бяха образувани много досъдебни производства по различни текстове от Наказателния кодекс. Имаше доста задържани лица в поделенията на полицията, които бяха отведени в гр. Пловдив. граждани на другия ден, тъй като беше създадена организация в районните съдилища и в полицейските управления, в присъствието на дознатели и оперативни работници, с дежурни съдии и прокурори, много бързо бяха осъдени по Указа за борба с дребното хулиганство на различни срокове, задържане в поделенията на МВР и глоби, и приключиха сравнително бързо три бързи досъдебни наказателни производства. Незабавни нямаше, но имаше бързи наказателни производства. Ситуацията принципно се различаваше от това, което се случи в следващите два дни – неделя и понеделник. Аз бях на територията на ОДМВР – Пловдив, защото постепенно тази искрица започна да се пренася и на други територии на страната. на страната. Тогава мобилизацията на Вътрешното министерство, особено на нейните охранителни сили в сътрудничество с други органи на държавата като прокуратура и ДАНС бяха мобилизирани на пълен предел. Основният приоритет – отново искам дебело да подчертая – беше да не се позволява, както се изрази господин Местан преди обяд, разширяване на географията на напрежението. Имаше концентрирани няколко региона. Те бяха предварително известни от наши оперативни източници, където напрежението беше най-голямо. Започна организация на формални и неформални групи, основно – всички знаем това – в социалните мрежи в електронното пространство. Именно тогава ми се струва, че нещата излязоха от конкретния повод и ситуация, които бяха в Катуница, и започнаха да бъдат експлоатирани с различни цели. Всичко се стовари обаче на отговорността и плещите на Охранителна полиция и на цялото Вътрешно министерство. Започна много сериозна комуникация между различните областни директори и общинските администрации. Искам смело да подчертая пред вас, че имаше много срещи и разговори с кметове от различни политически сили, в най-големите градове, в които имаше най-голямо напрежение. Те не са неизвестни – това са Пловдив, Варна, Пазарджик, Велико Търново и Плевен. Независимо от коя политическа сила са избрани тези кметове, те дадоха възможност да се направят срещи със социални групи, които са най-податливи на влияние и на слухове. Започна да се генерира цял арсенал от слухове, които бързо обхванаха редица ромски махали в страната, особено в гр. Пловдив, в двете големи махали. Започнаха да се въоръжават със сопи, с ножове, защото казаха, че ще бъде разрушена джамията в Пловдив. Там бе направено шествие от граждани, но бяха счупени две стъкла, дори бих казал едно стъкло. Незабавно, мълниеносно се разпространи един слух в махалата в Пловдив, че ще бъде разрушена джамията и ще нахлуят скинари при тях,

двата основни приоритета бяха да не се допусне нахлуване в ромските махали, защото след това можеше да има непредвидими последици, и вторият основен приоритет – да не се допуска оскверняване и разрушаване на молитвени домове, независимо коя религия се изповядва в тях. Вие ще кажете дали МВР успя да се справи с тези два основни приоритета или не. Не искам сега да говоря подробно за мащабните охранителни мероприятия, които се разгърнаха в София и Пловдив. Само в Пловдив имаше повече от 600 охранителни полицаи в различни места. Те бяха командировани там от различни краища на страната, в Плевен, във Варна, във Велико Търново и Пазарджик.

В СДВР снощи имаше около 600 участника в протестните митинги. Задържаните са 27. В Бургас участваха около 120 протестиращи – 15 бяха задържани. Във Варна напрежението беше най-голямо. Имаше повече от 400 протестиращи 50 човека бяха задържани. В Пловдив имаше повече от 600 протестиращи – 55 човека бяха задържани. Общо на територията на страната вчера имаше около 2400-2500 протестиращи.

по общия ред. Освен тази мащабна охранителна дейност, която осъществи МВР през последните няколко дни, не бива да се забравя, а това много се подценява, че има и наказателно-процесуална дейност, която много често върви паралелно, но по-често върви впоследствие, след охранителните мероприятия. Основният акцент беше поставен на събирането на качествен доказателствен материал по конкретни досъдебни производства, обвинения за едро хулиганство, разрушаване на чужд имот и противодействие на проповядването на ксенофобски и расистки прояви. Имаше изрично постановление, подготвено още онази нощ от главния прокурор, което вчера бе спуснато до всички структури на прокуратурата и полицията в страната. Искам да кажа нещо и за гражданина Кирил Рашков.

В крайна сметка всички искат да се случи нещо с този човек в рамките на закона, само че това може да стане само спазвайки буквата и духа на конкретни закони, и то най вече на Наказателно-процесуалния кодекс.

Тази нощ той беше отведен след призоваване – връчена му е призовка пред разследващ полицай-дознател от ОДМВР-Пловдив. В 01.00 ч. тази нощ на на него му беше връчено постановление за привличане на обвиняем, макар че преди това имаше известни здравословни проблеми и се наложи да бъде проведен лекарски консилиум в една от болниците в гр. Пловдив. Беше преценено, че няма пречка той да придобие този процесуален статут. Така че от няколко часа това физическо лице е обвиняем по конкретно наказателно дело. Обвинението,

и предстои внасяне в съда в Пловдив на искане от страна на прокурора за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”, което вероятно, аз не мога да прогнозирам със сигурност, ще се гледа до края на тази работна седмица. седмица. Съвсем накрая ще си позволя да направя, макар и предварителна, обща оценка за това, което се случи от гледна точка на ръководството на Вътрешното министерство, а окончателните оценки ще бъдат направени по-нататък. Самата ситуация сама по себе си също трябва да се анализира от политическото и професионалното ръководство на Вътрешното министерство, за да се оцени дали всичко беше както трябва, или трябва да се извлекат някои поуки. Не е изключено след време, всички сме свидетели, подобни ситуации отново да се случат в страната. с вас дълбокото си убеждение, че картината е много далеч от представата за погроми, каквито информации срещнах в интернет пространството през последните два дни, за някакви кървави размирици.

Бих искал да защитя служителите на Вътрешното министерство. Според мен много често спрямо тях се отправяха несправедливи обвинения.

Заслужават благодарност и кметовете на отделните населени места. Голяма част от тях вчера лично ми се обадиха, за да подкрепят действията на полицията в техните региони. ще заявя, че МВР ще продължи да изпълнява своите законови правомощия, включително да спомогне да не се допусне приплъзването на тази напрегната ситуация към някакъв междуетнически или междурелигиозен конфликт. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Вучков, конституционно задължение на полицията е да осигури обществения ред, здравето, сигурността, живота на всички български граждани. В тази връзка споделяте ли недоволството на министър председателя Бойко Борисов от действията на полицията че тя в конкретния случай не е действала достатъчно адекватно? В какво се изразява Вашата неадекватност? Повтарям: това не е оценка на ДПС, това е официализирана оценка на министър-председателя. Споделяте ли неговия пример, че в аналогична ситуация преди години е успял да отцепи кризисния регион и така е успял да предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението? Вие собствено как допуснахте и трите ви периметъра, както се изразихте, да бъдат пробити? Можехте ли да избегнете последвалите батални сцени? Това е първият ми въпрос. Той е насочен срещу политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, а не към редовите полицаи, които съвестно изпълняват Вашите разпореждания. Вторият въпрос – кой насочи протеста към етнически смесените райони? Провеждате ли разследване? Кой и защо опожари офиса на ДПС в Столипиново, изпотроши стъклата на джамии, на партийния офис в Плевен и прочие? Как се връзват тези факти с тезата Ви, че конфликтът не е етнически? Предполагам Ви е известно, че има престъпление, агресия чрез слово и как възгласи като: „Еди-кои си на сапун, други под ножа!” се връзват с успокояващата Ви теза, че няма предпоставки за етнически конфликт? Обща отговорност е да го избегнем, но това предполага коректен анализ на ситуацията и поемане на отговорност. Ние вече поехме нашата отговорност като политическа сила

Ви, господин председател. Тъй като времето не беше достатъчно за формулиране на всички въпроси към Вас, господин заместник-министър, уточняваме. уточняваме. Всъщност Вие бяхте ли там, онази вечер, господин заместник-министър? Ако не бяхте, гледахте ли кадрите?

на български граждани да хвърлят запалени предмети по сграда, която най-малкото не е тяхна. Те не пречат, те гледат и следят на няколко метра разстояние. След това ние видяхме как полицаи

и всеки полицай го знае, и всеки полицай е длъжен да реагира. Ние видяхме, че полицаите не реагират, когато български граждани обръщат коли и ги палят пред тях.

От името на независимите. Господин заместник-министър, ДПС, както винаги, се опитва да прехвърли от здравата на болната глава проблемът и обратното. Аз имам няколко много важни въпроса: Първо, има ли данни за политическа намеса във вълненията, които се ширят в България през последните дни? В това число, има ли данни за хора от политически партии, които ги подбуждат, за да могат да ги оглавят и има ли данни, че в социалните мрежи има подобни действия? Второ, има ли статистика какъв процент от престъпленията в България се извършват от цигани? Ако няма, защо няма, след като тази статистика ще помогне да бъде създадена една реална и ефективна програма за решаване на този проблем? Има ли някой, който да пречи на МВР да направи подобна статистика? Факт е, че държавата от 20 години насам толерира малцинствата и това става в ущърб на българите като ги дискриминира. Аз искам да попитам: докога, което е обществен факт, ще има двоен стандарт по отношение на престъпленията, извършвани от българи и от хора от малцинствата? малцинствата? Между другото, тук чух, че Кирил Рашков, така нареченият цар Киро, бил арестуван. Без да вменявам вина на това правителство и на МВР, защото той трябваше да бъде арестуван още от времето на Костов, още от времето на тройната коалиция, на царя, аз искам да попитам: трябваше ли да бъде убит човек, за да бъде арестуван този човек? Вие казахте, че има направени методически указания. Аз питам: има ли методически указания към МВР много местни и други дерибеи, много местни барони, независимо дали са цигански или не, да бъдат разследвани и трябва ли те да влязат в затворите заради публичните си престъпления, трябва ли да убият още някой? убият още някой? Чух, че са прибрани стотици младежи. Това не е похвално, защото етническото напрежение, което тлее в България и го има, не се решава с наказания. То се решава, когато се отстранят проблемите,

Господин председателстващ, понеже от вчера се формализираме, по тази причина не бяха приети нашите две искания по чл. 43, ал. 3 – за изслушване на министър-председателя и на господин Цветанов. Казвам го тук, защото в залата е господин Миков. Господин Миков, чуйте ме, Вие отправихте едни обвинения, те не бяха приети просто от формална гледна точка, бяха ни върнати заради едно зацапване – горе, в заглавието. Вчера ги бяхме пуснали Понеже непрекъснато се формализираме, вчера и тази сутрин се прави всякакъв опит това, което ние от „Атака” искаме и внасяме, формално да бъде отхвърлено и да бъде отмествано.

изявления, каквито направи Кирил Гумнеров в началото на своето изказване. Сигурно още не ме разбирате, но аз ще Ви поясня и ще Ви напомня. Тези неща са важни, те са част от политиката и всички водещи заседанията трябва стриктно да ги следят. Той каза: „От името на независимите народни представители”. Господин председателстващ, няма такава фигура в нашия правилник. Не може някой от така наречените независими, които не са никакви независими, защото те са депутати, които са напуснали своите парламентарни групи, или такива, които са изключени, или депутати, които са депутати от прекратили съществуването си парламентарни групи, да прави такова изявление да говори от името на всички. В такъв случай, господин председателю, трябва – това е моето възражение към Вас – да направите своята забележка и да отбележите факта, че съответният оратор от тази трибуна не може да говори от името на несъществуваща